Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum, te vas molim da sednete i da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika i da prelazimo na odlučivanje.Imamo uslove za glasanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u

7.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član 8.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član

64.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 67.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član

24.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 25.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član

29.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u

stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, u

2.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, u

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, u

106.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 112.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji su zajedno podneli Božidar Delić i Vjerica

za – dva poslanika.Stavljam na glasanje amandman Vesne Nikolić Vukajlović na član 118.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član

Mirčića.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 142.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman na član 147. Miladina

Linte.Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima boraca,

5.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Olene Papuge i Nade Lazić na naziv člana 5. i član

5.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 9.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član

5.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član

47.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 51.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Srete Perića

sreću.Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, u

1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 1.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član

3.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 3.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Vesne Nikolić Vukajlović

14.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 14.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član

niko nije glasao.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlog zakona u celini.Stavljam na glasanje Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu

usvojila Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.Prelazimo na tačke od 7. do 35. dnevnog reda, sporazumi.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju protokola uz konvenciju ugovora za međunarodni prevoz robe drumom, u

i navodnjavanje u Srbiji – faza 1. između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u

Vlade Republike Severne Makedonije, o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, u

na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u industriji i tehnologiji, u

članova diplomatsko-konzularnih predstavništava u celini.Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih

i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, u

ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, u

na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, u

između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice, u

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative jugoistočne Evrope, u

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, u

sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj gori, u

šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.Time završavamo vanredno zasedanje.Vidimo se u ponedeljak. Hvala.